Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa, hitni postupak, Predlagatelj Vlada. Raspravu proveli Odbori za zakonodavstvo i unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa rezultat je zajedničke želje za produbljivanjem zajedničke suradnje i uzajamnog pružanja pomoći u katastrofama. Sporazum je potpisan u Zagrebu 14. listopada 2010. godine. U ime Vlade Republike Hrvatske Sporazum je potpisao ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje gospodin Damir Trut, a u ime Vlade Republike Makedonije, direktor Direkcije za zaštitu i spašavanje Makedonije. Osnovni cilj donošenja ovog Zakona je da se urede pitanja suradnje i uzajamne pomoći u katastrofama i uvjeti i oblici suradnje na tom području. Između ostalog se utvrđuju uvjeti suradnje u prevenciji katastrofa, suradnja u područjima uzajamnog obavješćivanja o prijetećim katastrofama, nastalim katastrofama i njihovim posljedicama, suradnja u području obrazovanja i obuke kao i razmjena znanstvenih i tehničkih informacija važnih za zaštitu od katastrofa. Za sva pitanja praćenja provedbe Sporazuma osnovat će se stalno mješovito povjerenstvo u kojem će svaka strana imati ponajmanje tri člana. Zadaće povjerenstva su rješavanje konkretnih organizacijskih i tehničkih pitanja kao i određivanje načina održavanja veza i međusobnog obavješćivanja. Sklapanjem sporazuma sa Makedonijom i sa drugim zemljama Republika Hrvatska postaje aktivniji sudionik u stvaranju učinkovitijeg sustava pružanja pomoći u katastrofama i velikim nesrećama. Radi produbljivanja suradnje između Republike Hrvatske i Republike Makedonije postoji interes Republike Hrvatske za što skorije okončanje svih potrebnih postupaka za stupanje ovog Sporazuma na snagu, a time i stvaranje formalno-pravnih formalno-pravnih uvjeta za učinkovitu provedbu svih oblika suradnje predviđenih Sporazumom, pa je stoga predloženo donošenje ovog Zakona po hitnom postupku. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Republike Makedonije u zaštiti od prirodnih i tehnoloških katastrofa. Hvala. Klub HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Izuzetno mi je zadovoljstvo danas raspravljati pred Hrvatskim saborom o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa. Naime, ovaj Zakon, odnosno prethodno Sporazum jako dobro definira ovu suradnju i na kojim područjima će se ova suradnja odvijati. Ja bih istaknuo da će to biti na planiranju i provedbi mjera za zaštitu od poplava, potresa, požara, zagađenja životne sredine, plovidbenih nezgoda, radioloških opasnosti, te industrijskih i drugih prirodnih i tehničkih, tehnoloških katastrofa. Suradnja će se očitovati na međusobnom obavješćivanju o opasnostima, nastanku i posljedicama prirodnih i tehničkih …/Ne razumije se./… tehnoloških katastrofa, međusobnoj pomoći pri zaštiti, spašavanju i uklanjanju posljedica prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa. Ono što je još bitnije, suradnja će se očitovati u obrazovanju i osposobljavanju pripadnika službi, i postrojbi za zaštitu i spašavanje i drugih pripadnika spasilačkih ekipa kroz informativne sastanke, tečajeve, obuke, seminare, i drugo te organiziranju i obavljanju zajedničkih vježbi za zaštitu i spašavanje. Također suradnja će biti i u razmjeni znanstvenih i tehničkih podataka, te drugih dokumenata bitnih za zaštitu od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa, i ono što mene naročito raduje jer je to potrebno kako nama, a tako i Republici Makedoniji, a to je suradnja pri razvijanju i proizvodnji opreme za zaštitu i spašavanje, jer je to ustvari ona nova vrijednost koja je potrebna i Hrvatskoj i bogme Republici Makedoniji. Ako bih imao bilo koji prigovor na ovaj sporazum, možda bi imao prigovor na članak 2. sporazuma, ali to se ne može mijenjati jer je sporazum već potpisan, jer smatram da cilj sporazuma nije da ugovorne stranke uzajamno pomognu jedna drugoj, nego da je cilj ovog sporazuma da se urede pravna pravila po kojima ugovorne strane mogu pomoći jedna drugoj, sama pomoć je očitovanje volje jedne i druge stranke u sporazumu, dakle u ovom slučaju jedne i druge prijateljske države. Teško da se suradnja Republike Hrvatske sa Republikom Makedonijom može usporediti sa bilo kojom drugom zemljom, naime u suradnji naše dvije republike nema otvorenih pitanja, i citiram jednog bivšeg predsjednika parlamenta ili predsjednika Sobranja koji je rekao a kako bi i moglo biti otvorenih pitanja kad mi uopće ne graničimo, što znači da kad nije u pitanju granica, onda su ti odnosi prijateljstva i suradnje puno puno lakši i puno konkretniji, nego što to ide sa direktnim susjedima. Ali inače šalu na stranu, mi imamo povijesno dobre odnose sa Makedonijom, u svim segmentima društvenog života. Ponosan sam da mogu predstavljati ovaj sporazum pred Hrvatskim saborom, drago mi je da mogu biti izvjestitelj u ime kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika, i zbog činjenice da sam već u drugom mandatu voditelj grupe prijateljstva Hrvatska-Makedonija, dakle između naših parlamentaraca i makedonskih, i u našoj grupi prijateljstva ima 35 zastupnika koji sa takvim osjećajima, gaje takve osjećaje prema Republici Makedoniji. A isto tako sam zahvalan i ovdje prisutnim kolegicama i kolegama koje su nam omogućile organizaciju jednog krasnog prijema naših kolega iz Sobranja Makedonije kad su bili u posjetu Republici Hrvatskoj. Ono što se konkretno može reći za zakon i sporazum može se samo pohvaliti i može se reći da je sporazum kao i sam zakon vrlo jasno pisan, i kud sreće kad bi ovako jasno bilo pisani zakoni u domaćem zakonodavstvu, kad bi tako bilo precizno sve utvrđeno, a da ne činimo ono što inače činimo da se prečesto pozivamo pozivamo na podzakonske akte, na razne pravilnike, uredbe, naputke. Dakle u svakom slučaju ovo je vrlo precizno, korektno i odlično napravljen posao, i klub Hrvatske narodne stranke Hrvatske stranke umirovljenika će sa zadovoljstvom podržati ovaj prijedlog zakona, i biti u funkciji daljnjeg unapređenja ionako dobre suradnje sa Republikom Makedonijom. Hvala lijepa.